Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 14 – 16 юни 2017 г., след уточнения и приемане от Председателския съвет: 1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за движение по пътищата. Вносители: народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. представители на 2 юни 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители: народният представител Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г. Приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г. 2017 г. 3. Проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии. 4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. Вносител: Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители: народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г. на 20 април 2017 г. 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Първият е с вносители: народният представител Цветан Цветанов и група народни представители Мустафа Карадайъ Предлага се това да бъде точка първа за четвъртък, 15 юни 2017 г. 7. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г. Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 16 май 2017 г. на 16 май 2017 г. 8. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Вносител: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 1 юни 2017 г.

Програмата ни за работа е приета. Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 7 юни до 13 юни включително 2017 г.: На 7 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: народният представител Иван Валентинов Иванов и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси. На 8 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Отново разпределен на водеща Комисия по правни въпроси. На 8 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Вносители: народният представител Анелия Клисарова и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по образованието и науката и на Комисията по бюджет и финанси. На 9 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител: Министерският съвет. на водеща Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 9 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства

Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси, на Комисията по правни въпроси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 12 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили

2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител: Министерският съвет. Предстои разпределение на Законопроекта. На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект

2017 г. е постъпил Доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 г. Вносител: народният представител Димитър Лазаров – председател на Комисията. На 13 2017 г. е постъпил Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 г. и 2016 г. Вносител: народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. На 8 юни 2017 г. с вх. № 724-00-6 от Сметната палата в Народното събрание е постъпил Доклад за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0800100214 за извършен одит на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2014 г. С писмо на Председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Във връзка с получен окончателен Одитен доклад № 0400100817 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и одитно становище от Сметната палата в Народното събрание са постъпили: 1. Писмо на Сметната палата до Комисията за финансов надзор с техен вх. № 09-04-4 от от 6 юни 2017 г.; Одитен доклад № 0400100817 и одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г. 2. Заверен без резерви от Сметната палата, Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж за провеждане на съвместна подготовка в състава на Постоянната противоминна група на НАТО № 2 в периода от 27 октомври до 6 декември 2017 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 9 юни 2017 г. с вх. № 703-09-14 и е представено на Комисията по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 г.; производителност на труда; заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2017 г.; индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през април 2017 г.; индекси на промишленото производство през април 2017 г. и индекси на строителната продукция през април 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители Библиотеката на Народното събрание. На 13 юни 2017 г. с вх. № 703-16-4 в Народното събрание е постъпила информация за служебно ползване относно разходите за държавни помощи за 2016 г. Информацията е постъпила от министъра на финансите в изпълнение на чл. 5 и 6 от Регламент № 794/2004 на Комисията и на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за държавните помощи. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Деловодството на Народното събрание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура за допускане в пленарната зала на

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 7 юни 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов, който заяви, че основната цел на предложените промени е постигането на превантивен и възпиращ ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, участващи в движението, по отношение спазване на ограниченията на скоростта. тази посока е отпадането на т. 8 от член 165, ал. 2, което от своя страна води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Според вносителите, когато водачите биват уведомявани чрез поставянето на знак пред полицейски автомобил, оборудван с автоматични технически средства или системи, те намаляват скоростта само в зоната на знака и след това продължават движението си с превишена скорост. По този начин се губи възпитателният ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, като по този начин развиват чувство за безнаказаност. Бе отбелязан и фактът, че през последните години като основна причина за настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия с пострадали и убити, според статистиката на МВР, е движението с несъобразена или превишена скорост. С изменението на друга разпоредба от Закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи

за видеозаснемане. Предлага се по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили са управлявани от лица, които не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство да управляват такова, което не е тяхна собственост. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година. По време на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението за необходимостта от така предложените промени. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17,

внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.

В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е да се отговори на обществените очаквания за ограничаване на пътните произшествия. Цел на Законопроекта е и постигане на превантивен ефект върху водачите на моторни превозни средства, участващи в движението по отношение спазване ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на т. 8 от чл. 165, ал. 2, което води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Поставянето на предупредителни знаци не оказва възпиращ ефект, защото те намаляват скоростта единствено в зоната на знака и след него рязко увеличават скоростта. От анализа на данните

С друга промяна в Закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да осъществяват контрол по спазване правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, при изрично условие това да се осъществява само в обхвата на видеозаснемането. Предлага се и по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили се управляват от лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо свидетелство за правоуправление, за срок от шест месеца до една година. По данни на СДВР и областните дирекции на МВР от влизането в сила на последните промени в закона от 21 януари 2017 г. са установени 9040 водачи без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, а собственици са били само 915 – около 10% за страната. Заместник-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на внесения Законопроект. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Георги Андреев и Димитър Стоянов. Народният представител Цветан Цветанов изрази становище, че този Законопроект е важна стъпка в осъществяване на засилена превенция и контрол с цел намаляване на нарушенията и жертвите на пътя и обединява политическата воля на всички парламентарни групи. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 16 гласа – „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата,

Откривам разискванията. От името на вносителите – господин Павел Христов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! С настоящото предложение за изменение на Закона за движение по пътищата целим да се справим с няколко основни проблема, касаещи редица ситуации сред всички участници в движението по пътищата, а именно създаване на условия за превенция и намаляване на жертвите и пострадалите вследствие на висока, превишена и несъобразена скорост. В първата част на Законопроекта предлагаме премахване на пътен знак Е 24, който се поставя, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Към настоящия момент поставянето на този знак обезсмисля превантивните действия на техническите средства, тъй като водачите намаляват скоростта в зоната или в обхвата действието на знака, а след това рязко увеличават скоростта. В последните години статистиката ясно посочва, че всички произшествия, свързани с жертви или пострадали, са именно вследствие на несъобразена или превишена скорост. Следващата промяна, която предлагаме, е свързана с разпоредба в Закона, където се предвижда при изпълнение на функциите си, определени от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудио и видеозапис, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за виедозаснемане. Не на последно място по важност, предлагаме промяна на санкциите, касаещи собственици, предоставили МПС за управление на водачи с

като само в по-малко от 10% от случаите водачът е и собственик на МПС. В област Варна, където съм избран за народен представител, за първите пет месеца случаите са 160, от тях няма и 19%, когато собственикът и водачът са едно и също лице.

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В момента разглеждаме промени в Закона за движение по пътищата. Стана ясно, че целта им е превантивен ефект върху водачите на МПС, и засягат основно два казуса: премахване на табелите пред камерите или така наречения „пътен знак Е 24“ в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства и по-тежки мерки за собствениците на автомобили, които се управляват от водач без свидетелство за управление на МПС или автомобилът не е собственост на на неправоспособния шофьор. Въпросът, който възниква, е следният: решават ли тези промени всички проблеми на водачите по пътищата – било републикански, или общински? Отговорът е Нужна е промяна в пакет от закони и ще ги изредя: Наказателнопроцесуалния кодекс –засилване на мерките за процесуална принуда, Наказателен кодекс по-крути мерки за нарушители, причинили телесна повреда, за рецидивисти на пътя, пък ако щете и за едро хулиганство на пътя. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона може да се допълни чл. 58 от Закона за административните нарушения и наказания и да се премахне изискването административно-наказващият орган да издирва последния адрес на нарушителя, когато последният не е открит на постоянния си адрес. Тоест това са само частични промени. Вносителите признаха в Комисията, че промените не са пълни, не са съвършени, че по Закона има още много работа и дори в бъдеще ще се върви към съвършено нов Закон за движение по пътищата или към разделяне на настоящия Закон на две или три части. Въпреки тези несъвършенства, те ни призоваха да го подкрепим. Знаете ли, това малко ми прилича на нещо, което играхме преди една седмица. Със същите аргументи, с които сега ни убеждават да приемем промените в Закона, беше отхвърлен Законът за жестомимичния език. Тогава аргументите бяха едно към едно: не е достатъчно изчерпателен, има какво да се доизкусурява, имало пропуски, тоест всичко, което между първо и второ четене може да бъде допълнено. От БСП как да гласуваме? Само защото сме опозиция трябва да гласуваме против предлаганите промени, макар те да са непълни и несъвършени, но да са в правилната посока?

Няма. Други изказвания – заповядайте, господин Летифов.

След това проведохме сериозен дебат в заседанието на парламентарната група и на ръководството на Движение за права и свободи и отчитаме, че има доста има доста разногласия по тези текстове – не от техния добронамерен характер, а от това решава ли всичките проблеми, които сме си поставили за цел – да намалим жертвите и пострадалите в катастрофи при движение по пътищата.

контрол на движението по пътищата без камери, всъщност жертвите са били около 1300 на година. Въпросът е, че липсва постоянната превенция. Въпросът е ние ще върнем ли стари или недобри практики на пътищата. Това са въпроси, които касаят обществото. По-важният въпрос е ще успеем ли да решим генералния проблем, а именно, че ние водим класацията за жертви в катастрофи. Още по-важният въпрос е какво се случва с превенцията, която ние не упражняваме в училищата разпоредбите, заповедите и наредбите в Министерство на образованието и науката. Всъщност има една заповед, която решава този въпрос, като уточнява, че безопасност на движение по пътищата се изучава в рамките на 24 часа годишно, което ще рече на месец и половина по един час, който е сведен да бъде 15 минути в часа на класния. След това има изрична наредба, ако не се лъжа, е № 13, с Приложение № 5 в него, която е направена от специално разпределение на часовете за обучение за безопасно движение по пътищата в класовете, като, ако не се лъжа, в първи клас това са 16 часа, от втори до четвърти са 8 часа, от пети до осми това са 6 часа, което ще рече, че самото вътрешно законодателство или правната уредба в Министерство на образованието и науката сама по себе си си противоречи. На нас ни липсва превенцията да обучаваме нашите деца, ние не създаваме от тях нормалната възпитана транспортна култура, ние не създаваме навиците, с които те да се предпазват и след това като станат водачи след време да бъдат адекватни на пътя, да бъдат внимателни и за себе си, и за своите близки, но и за всички участници в движението. Едно изследване, което специалистите цитираха, че при учениците при поставянето им на пешеходна пътека, при 10 ученика 9 от тях първо поглеждат надясно, а само един наляво. Това ще рече, че самата превенция, която се извършва в училищата, не е достатъчна. Говорим за това да увеличаваме часовете, самите курсове, които караме за правоспособност, а в същото време ги намаляваме във времето, когато ние трябва да обучаваме нашите деца или бъдещите участници в движението по пътищата. Много са въпросите, които се касаят. Ние ще се въздържим не защото не желаем да се случват, статистиката да е по-добра или преведено на български да спасим човешки животи, но ще се въздържим, защото с тези промени всъщност не решаваме нито един основен проблем, който има – че сме водещи в класацията по жертви на пътищата, че всъщност нямаме добро обучение на нашите деца в учебните заведения и ефектът е този, че оставаме със съмнението, че в крайна сметка целта на тези промени е да напълним касата на управляващите, а не толкова да решим въпросите, които хората са ни поставили. Затова ще се въздържим и се надявам в следващите няколко месеца наистина да подходим отговорно, да погледнем тази превенция в нейната цялост не само откъм Закона за движението по пътищата, и в

Няма. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Забелязали ли сте колко често тук, в парламента, се отхвърлят добри идеи и практики само и само да се угоди на някого? Говорим за предотвратяване на войната по пътищата, а реално с тази промяна ние ще направим точно обратното. Предстоящият опит да бъдат премахнати знаците, указващи наличието на радари по пътя – чл. 165, ал. 2, т. 7 и 8 от Закона за движение по пътищата е точно такъв пример. Кому пречат тези знаци и каква полза, ако ги няма? Говорим си за жертвите на пътя и се чудим как да намалим броя, а забравяме хубавата чуждица „превенция“. С премахването на знаците няма да променим нищо към по-добро, ще унищожим прекрасна превантивна мярка. От една страна, нарушителите ще карат с каквато си искат скорост, а това няма да намали, само ще увеличи риска от катастрофи. Да, ще има повече глоби и какво от това, господа вносители, като затваряте една вратичка, а отваряте друга? Защо не се оставят знаците? Казвате, че България е на първо място по жертви по пътищата и се връщаме в години, където полицаи ще се крият по храстите. Какво пречат знаците? Вече е хвърлен ресурс за тях, защо да се хвърля нов такъв, за да бъдат премахнати? Защо не се концентрира този ресурс в посока събирането на неплатените глоби например? Ние от „Воля“ сме убедени, че предупредителните знаци за радари са добра мярка, която само ще принуждава шофьорите да карат по-внимателно. Нашето предложение чл. 165, ал. 2, т. 8 да остане в Закона със следния текст: „обозначават чрез поставяне на пътни знаци участъка от пътя, на който е възможно да се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи,

Има ли реплики? Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колеги вносители! Аз очаквах Вие да направите репликата, защото Вие сте вносителите. Като народни представители нека да гледаме на безопасността за движение по пътищата като обща кауза. Уважаеми колеги, има Закон за движение по пътищата, който всеки един български шофьор е чел, учил, явявал се е на изпит и знае къде трябва да го спазва. Има пътни знаци, които казват кога, къде и как, с каква скорост трябва да се кара. Предложените промени в момента не казват, че махаме табелите за предупреждение, напротив, те казват, че органите на КАТ могат да контролират даже и да няма такива табели. Тоест, давам Ви пример: една акция на МВР за проверка на наркотици в дадено заведение, искате да кажете по този начин, че трябва предния ден да бъде обявено, че в даденото заведение на следващия ден ще се извърши проверка? Това казвате Вие – за да има превенция срещу наркотици, примерно. Тук говорим за спазване на Закона за движение по пътищата, там, където има знак за ограничение на скоростта, всеки един шофьор знае, че трябва да намали до това ограничение и да го изпълнява, докъдето то е заложено с паспорта на пътя, с документацията на пътя. Така че тук въобще не става въпрос нито за ограничаване на права на шофьори, нито за на служителите на КАТ в храстите. Говорим за техническо заснемане и хората, тоест служителите, които го извършат, няма да имат право да излязат, да Ви спрат, да Ви питат какво работиш, къде работиш, къде си тръгнал и защо бързаш. Тоест тук даваме една свобода на контролните органи да извършват контрола така, както те намерят за добре, да се спазва Законът за движение по пътищата. Ако има злоупотреби, ако има корупция, там вече знаете:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема колежке Георгиева, не мога да се съглася, че целта на Законопроекта е пълнене на или заиграване на някакви подобни теми, а особено когато говорим за жертви и пострадали по пътищата, е несериозно. Ние и двамата сме от един и същи град и пътуваме по един и същи път – Варна-София, и има-няма седем места, на които има превантивен ефект тази табела или този знак Е 24. На всички други места всички водачи карат като бесни. Това е истината и двамата сме го виждали по един и същи път. Премахвайки знаците, казваме на водачите на моторни превозни средства: „Законът е този, ограниченията са тези – спазвайте ги навсякъде, а не само на седемте места Варна-София“, или ако ползваме други пътища и други географски понятия. Така че не мога да се съглася с това, което казахте. Много се радвам и на репликата, която колегата Свиленски Ви направи. Това показва, че сме в правилната посока, защото управляващи и опозиция очевидно гледаме към една и съща посока, а именно да намалим жертвите по пътя.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да изразя своето несъгласие с госпожа Георгиева. Искам само да заявя от тази трибуна, че законът е императивен и действа на територията на цялата страна по отношение на всички граждани в страната, а е не само гражданите на Република България, но и за тези, които преминават транзитно през нея. Това, че законът е императивен, означава, че формата е заповедна и ние сме длъжни да я изпълняваме, независимо дали има табела, или няма табела. Понеже Вие много се смущавате от това, че табелите ще бъдат премахнати и по превантивното действие ще бъде заличено, аз бих Ви посъветвал да прочетете целия Наказателен кодекс, където има описани достатъчно други престъпления. Нима сте срещали някъде табела: „Убийството – забранено!“, „Употребата на наркотици – забранена!“, или нещо такова? Няма такова нещо! Второто, на което искам да Ви обърна внимание, е, че в разговори с компетентни органи – говоря с полиция, всички от тях коментират, е допуснат един толеранс при нагласяването на тези устройства, тоест не засичат абсолютно скоростта, с която се движи автомобилът, а дават 10 км в населеното място и до 20 км – извън населеното място.

Благодаря, господин Председател. Колеги, аз не скачам срещу това да бъдат или да не бъдат премахнати знаците. Тук става въпрос, че в България много голяма част от законите са направени така, че да бъдат нарушавани. Важното в случая е, че ние трябва да упражним контрол на движението по пътищата. Нали целта е да намалим войната по пътищата?

Вие сам казахте, че от Варна до София има седем или осем точки, и хората намаляват само на тези места. Така трябва да бъде навсякъде, където има ограничение на скоростта, а не само на тези седем или осем места.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбрахме, че има огромно единодушие между управляващите от ГЕРБ и опозицията от БСП. Предполагам, че със същото единодушие преди присъствието на нашата група от „Воля“ в залата, сте приели и този закон, който е в момента и на базата на такова единодушие. Първо, България е най-корумпираната държава в Европа, второ, е най-бедната държава в Европа, а както сами казахте, имаме най-много смъртни случаи от произшествия по пътя, свързани с висока скорост, наркотици и алкохол. че ще Ви помоля не само да търсим единодушието в непрактичните неща, а да се обединим около това да създадем работещи механизми. Защото скоростта е едно от нещата. и аз живея в град Варна и още преди да изляза по пътя за София и да се сблъскам с тези седем точки, влизам в 20 дупки, които не са отбелязани по никакъв начин с никакви знаци, а те водят до не по-малко катастрофи, смъртни случаи и трошене

дали са обезопасили пътищата още преди да излезем по междуградския път, и тогава да правим такива козметични промени. Ако сте забелязали, че знакът намалява скоростта в обсега му, но много бързо след това не действа. Според мен логичното решение е да се слагат по-често знаци, а не да ги премахваме. Така че да не вземаме прибързани решения. Ако трябва, да седнем, пак да обмислим нещата и да вземем решение, което наистина да работи, за да намалим жертвите по пътя. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Марешки, съжалявам, че днес на Вашата група правя само реплики, въпреки че сте ми много симпатични като колеги.

и двата пъти са за това да няма такива табели. Тук колегите от ГЕРБ, и то не всички – редно е да бъда коректен, господин Иванов тогава не подкрепяше поставянето на тези табели, сме били за това да няма такива табели, но мнозинството тогава е решило, че трябва да има и това в моето изказване след това

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Марешки, както започнаха дебатите, ще остане впечатление в българските граждани, че започваме с ъглошлайфа да изрязваме всички знаци и табели по българските пътища. Нека върнем дебата там, където му е мястото – коментираме за един-единствен знак, а именно синьо-бялата табела с нарисувана камера, която предупреждава водачите, че някой ги снима. През цялото протежение на всеки път действат знаци, действат правила, действат ограничения за скорост, които всеки водач е длъжен да спазва. Не може на всеки знак да слагаме втори знак, с който да указваме, че има следващ знак. Това е безумно! Сам казахте, че сме бедна държава, това означава, че ние нямаме нужда да харчим средства за повече знаци и табели, при положение че има предостатъчно по нашите пътища. Всъщност трябва да се върви в съвсем друга посока, а не да слагаме знак след знак, от който няма никакъв ефект. Така че тук става въпрос само за една табела. Ние не махаме нито табелите за ограничение на скоростта, нито табелите за забранено изпреварване. Махаме единствено знак Е 24, който казва, че предстои контрол, където има автоматични технически средства или грубо казано, камера за превишена скорост. Така че дайте да говорим нещата такива, каквито са и да върнем дебата там, където му е мястото – нито кметове, нито образователни системи, нито ред други неща дискутираме в момента. Да, и те трябва да бъдат дискутирани сигурно,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Марешки, искам да Ви попитам и да Ви кажа – добре е, че напоследък защото е публична тайна по телевизионните екрани как се изказвате, че за 3 часа пътувате от Варна до София и обратно. Това за мен лично си е често нарушаван Закон за движение по пътищата. Вие сте просто един потенциален нарушител в в нашата страна, така че наистина съветвам Ви – преосмислете Вашето гласуване, защото точно Вие, Вашата група и Вие в качеството си на техен ръководител доста често публично заявявате, че за време, които аз не мога да да си помисля по нормален начин със спазване ограниченията на скоростта Вие да пристигнете в Народното събрание. Така че наистина преосмислете Вашето

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, към господин Христов. Значи, сега явно ще мине тази поправка, ще минат няколко години и съм сигурен, че ще отчетете, че няма абсолютно никакъв ефект от тази поправка. Това имах предвид: да не правим поправки на поправките, а да помислим наистина върху неща, които да работят и да има ефект, за да намалим смъртността. Към колежката от Варна – съжалявам. Няколко пъти я виждам наистина на летището, но точно заради това нещо ние ще подкрепим мажоритарните избори, за да може да се знае кой влиза в парламента. (Реплики и смях.)

Уважаеми колеги, този дебат, които сме били в Четиридесет и третото народно събрание, вече го слушахме. Значи горе-долу винаги има една звезда, която поема защитата на шофьорите-нарушители, нека по този начин да го кажем, блясва по този начин и вероятно се чувства удовлетворен, ако изменението на Закона бъде провалено – нещо, което между другото в предишното Народно събрание, наистина се случи. Истината е, че да слагаме табелка преди контролния орган е все едно да кажем, че Данъчният закон се спазва само в данъчните администрации, а нарушения извън данъчните администрации може да се правят спокойно, а пък данъчните нямат право да ги контролират. Някак си нелепо звучи опитът да се оправдае с корупционни практики и всякакъв сорт доводи от този род простият принцип и проверката да може да бъде на всяко едно място, и наистина контролът да бъде на всяко едно място. В предишния мандат също се говореше много, когато се правиха доста по-обхватни промени между е важно да има превенция, че е важно да се провери знаковото стопанство, че трябва наистина да има възможност шофьорите да спазват, да бъдат ограничавани минимум и този минимум да гарантира безопасността на всички участници в движението, и всички да го спазват, и в края на краищата да има дисциплина Тези теоретични разговори обаче можем да ги водим много дълго и принципът, че няма да променяме нищо, докато не променим всичко, е погрешен. Явно тази материя ще се променя поетапно идея по идея, и ще се надграждат нещата, в което няма нищо лошо. Поради тази причина още веднъж казвам, че ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим този Законопроект. Той не решава радикални проблеми, а решава един или два проблема, но те са достатъчно важни, за да им обърнем внимание. Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Няма. За изказване думата има народният представител Таско Ерменков. След него – Николай Александров, а след него – Иван Генов.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 но не да приемаме закони и после да чакаме някой да ги изпълнява. Ако ние в тази зала с нашето поведение днес водим един диалог и правим внушения, че тези закони трябва да се спазват само там, където могат да те хванат и да предупреждаваме хората, че там, където могат да те хванат, само там трябва да спазваш закона, иначе този закон можеше да не го спазваш! Това нито ни отива като законотворци, нито ни отива като хора, които сме призвани да въвеждаме някакъв ред, да определяме някакви правила в държавата! Навремето, когато табелите бяха въведени, бяха въведени, защото полицейските коли нямаха възможност да снимат, нямаха камери вътре, полицаите стояха с радари, някои от тях злоупотребяваха с това, криеха се по храстите и изскачаха – като начин за допълнителни доходи. Сега в момента полицейските коли са снабдени с техника. Това, че ще ни заснемат, защото сме нарушили скоростта, не увеличава корупционния натиск. Защото те нито имат контакт с нас, нито имат някаква приказка, а просто тези снимки после се изпращат по съответния ред и си получаваме наказанието! Законът има универсално право, законът има универсални задължения за изпълнение. Законът няма допълнително изискване да предупреждава хората, че тук по-специално трябва да го спазват, а там по-специално могат да минат между капките. Затова силно Ви моля: нека да прекратим този спор, който не ни прави чест като народни представители. Нека не внушаваме на хората в България, че законите се спазват само тогава, когато могат да те хванат, а в противни случаи може да си правиш каквото си искаш! И Ви призовавам: нека подкрепим тази промяна! Тя не решава всички проблеми на безопасността на движението, но решава един проблем, който в крайна сметка, може да ни възпита да станем по законопослушни и спазващи изискванията, и редът в държавата! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.

ще се възползвам от правото си на реплика, за да обясня точно това, което господин Ерменков преди малко спомена – за какво сме тук? Тук сме, за да угодим на едно тълкувателно решение на един съдия, който

В този член, тази алинея и тази точка става въпрос за камерите, които са в автомобилите и те трябва да бъдат обозначени. Това са камерите, които заснемат полицаите, да не да не се възползват от нерегламентирани практики, когато осъществяват контрол на движението по пътищата. Но в това тълкувателно решение този съдия е преценил, че става въпрос за всички камери по пътя. От тук следва изводът, че трябва да има знаци преди всички камери. Ние това нещо го променяме, съобразяваме се с това тълкувателно решение, разбира се, променяме го. Считам, че това е правилното. Аз самият, както каза господин Свиленски, в отговор на изказването на господин Марешки, бях против тези знаци да бъдат поставени в предишното Народно събрание, да бъде приета тази промяна

Дуплика ще ползвате ли? Не. Заповядайте, господин Александров. Имате думата за изказване, а след него думата има народният представител Иван Генов.

по предложените промени. Първото – осъществяването на превенция с премахването на един знак няма как да го сложим на дневен ред поради простата причина, че Народното събрание не може да си позволява да прави закони, които да важат само в определени участъци, тоест само в някакви изключения. Един закон би трябвало да важи за всички. Макар да ми е болно да го кажа, Законът за движението по пътищата може би е един от най-нарушаваните от българските граждани. Достатъчно лесно и просто е да застанем на едно голямо кръстовище в някой град, за да разберем колко нарушения могат да бъдат извършени в рамките на пет минути. Като законодатели, като хора, които сме призвани да седим в тази зала и да бъдем еманация на нацията, ние трябва да даваме такава посока – законите да се спазват. Не може да правим изказвания, с които да призоваваме: виждате ли, ако махнете 14 пътни табели, които представляват 7 участъка – сини знаци, по този начин ще намалите превенцията. Напротив, колеги. Има и друг подход. Много по-лесно е примерно, ако искаме да запазим знаците, да са в началото и в края на всеки път, тоест в двата края на пътя, на всяка синя табела да сложим отдолу малка бяла табела, на която да пише: „Важи за целия участък“,

поправка, която ние приемем, но макар и това, е стъпка в правилната посока. Няма нормална държава може би в света, в която гражданите да се оставят свободно да се избиват по улиците, и, виждате ли, в парламента да се карат дали

да съобразяват, че освен пиара, който им е зададен, този подход, който им се дава, пиарът има нещо повече, което е над всички нас, независимо от цветовете на политическите партии – човешкият живот.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Може би това, което ще кажа, няма да бъде точно реплика, но мисля, че малко неправилно бе изтълкувано или може би не съвсем правилно бе формулирано изказването на нашата колежка от „Воля“. Ние от „Воля“ не сме против премахването на знаците, както не сме и за тяхното оставане. Нека да приемем, че има и друг възможен вариант – оставянето на знаците или тяхното премахване да не бъде задължително, защото всички тук признахме, че знаците все пак имат и някакъв превантивен ефект. Така че ако има такива знаци, които да напомнят на места, и където няма камери, на хората да бъдат внимателни и да знаят, че те могат да бъдат снимани, мислим, че това би имало също превантивен и добър ефект за движението по пътищата. Дори ще кажа, че в нашата група имаме идеи, които отиват дори малко по-крайно от самото премахване на знаците. Смятам, че ще доведат до по-съществено снижаване на нивото на пътнотранспортни произшествия, особено на тежките такива. Надявам се, че между първо и второ четене ще можем да вкараме тези идеи, които да бъдат одобрени и от другите групи. Благодаря Ви, господин Дончев. Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.

могат да бъдат само в принципите и обхвата на този Законопроект. Не може един внесен законопроект, който на първо четене има два или три текста и касае премахването на знаците, че ще има контрол, заснемане,

Това е практика, между другото, която се получи и миналата година по един внесен Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата. Той обрасна с много, много, много други предложения, ама извън принципите и обхвата на внесения даже

Благодаря Ви, господин Председател. Моята дуплика е следната. Ако има някаква процедура, даже господин Дончев – не мога да го видя къде седи в момента, ако може, точно да обясни какво имаше предвид, защото

между първо и второ четене могат да се правят промени, но тези промени са такива, каквито са в принципа на зададения първоначално текст. Това е част от Правилника. Другото – да разясня може би за превенцията. Заплахата от превенция не трябва да съществува на местата, където има указателна табела поради една проста причина. Превенцията означава възпиране да извършиш дадено действие – аз не съм юрист, не знам дали съм максимално точен, но възпиране да извършиш дадено действие под заплахата от санкция. И когато си упоменат само в местата, където можеш да търпиш такава санкция, където има такова наблюдение, респективно ти го правиш само там. На останалите места си позволяваш пό волно държание, което също ти е забранено от Закона.

превенцията, даже напротив. Защото в момента, в който Вие напуснете пътя и отидете на път примерно с ограничение от 80 км в час или 140 на магистрален път,

ако иска да изпада в полето на квантовата физика господин Дончев и да обяснява как има трето състояние, освен нещо да го има или да го няма, може само в изказване да го направи. Заповядайте за изказване. НИНА

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес на трибуната излизат само колеги, които не са подкрепили преди две години този Закон. Може ли да излязат колеги, които са го подкрепили, и да изложат своите аргументи: защо преди две години е било подкрепено да се поставят знаци,

АТАЛАЙ: Щом участваме в приемането на Закона за движение по пътищата и имаме свидетелство за правоуправление, значи имаме конфликт на интереси. В кръга на шегата още нещо. Колежке, тези, които сме подкрепили не само в предишния парламент, и преди това, вече сме на трибуната. И преди, и сега разбирам носталгията на БСП да подкрепят махането на табелите, защото скриването в горите и в храсталаците го разбирам от тяхна страна, но от ГЕРБ не можах да разбера… Но от ГЕРБ не можах да разбера защо в предишния парламент настояваха. Превенцията на Закона за движение по пътищата е най-сериозната част. Наказателната и неспазването на Закона е втората част на този Закон. И на всеки закон е така, колеги. Чудя Чудя се защо ГЕРБ толкова прибързано вкарвате изменение и допълнение на един Закон, който трябва обстойно да се смени. Къде е оценката за въздействието? Къде е дебатът в обществото? Какво правим, колеги? Кога и по коя телевизия, и кои неправителствени организации са дошли и са ни казали какво е въздействието на този Закон, махайки един указателен знак, една указателна табела? Ще Ви кажа. Мотивът Ви за намаляване на жертвите, да ни накарате от съжаление и с емоции да приемаме изменение на един закон, също не е правилно, колеги. Нито ще увеличите, нито ще намалите жертвите по пътищата с махането на табела Е24. И тук Ви правя предложение още сега, на второ четене – чл. 162, ал. 1 да отпадне от този Закон. Да не би да направите така, че да искате да го приемете още днес и на второ четене. Уважаеми колеги, допускам, че има някакви други идеи в махането на тази табела. Какво пречи табелата, ако шофьорът, който управлява моторното средство, като види табелата намалява, а след това увеличава? Вторият Ви мотив. Ами и при стационарните камери така правим, колеги. Махнете тогава и стационарните камери. Много е несериозно, колеги.

ако не направим така, че контролният орган да се чувства онзи, който може да контролира, без да има опасност собствено

в онзи фонд и след това сигурно ще искате по някакъв начин да изразходвате тези средства. В изменението на този Закон няма нищо друго. Превантивната дейност я махате, наказателната я въвеждате. Въвеждате – няма да казвам „партизанщината“ – скриването в храсталаците.

са в час, да предлагате едни определени – не искам да казвам лобистки – закони, то днес не сте познали. В останалата част, дори в момента за първи път чувам, че обвинявате някой си съдия, който не бил в час и не разбрал какво става. Уважаеми колеги, съдебната инстанция не търпи коментари. Съдията, който е взел това решение, сигурно си има аргументи. Да се върнем към Закона. Няма да намалите жертвите. Няма да намалите онези шофьори, които ще намалят, когато има камера, и след това ще увеличат. Наблягайте за безопасни условия и комфортни условия за движение по пътищата. Оправете пътищата, създайте надлези, подлези за преминаване на пешеходците, създайте условия и изменения в законите – да няма знак,

Този Закон, колеги, днес е безполезен. Този Закон е прибързан. Този Закон не решава обществените взаимоотношения. Този Закон какво решава – Вие би трябвало да ни кажете. Движението за права и свободи ще се въздържим да подкрепим този Закон в този му вид. И Ви предлагам още веднъж

Не зная дали при Вас го няма това в комплекта от документи, но има такава оценка. Освен това, колегите от „Воля“ също заявиха желание да правят предложения между първо и второ четене, така че това опасение, че ще минем на две четения в едно заседание няма как да се случи.

когато от тази трибуна се подхвърля нещо като подигравка върху някои процедури, като например конфликтът на интереси, бих се обърнал към господин Аталай да му кажа, че когато говорим за енергетиката и за ВЕИ-та, и когато от тази трибуна съм призовавал да се обявява конфликт на интереси, той мълчеше. Що се отнася до самия Законопроект и това, което казвате, тук и преди мен колеги изказаха мнение – няма нищо лошо в това да има скрити камери. Напротив, аз мисля, че това ще дисциплинира допълнително всички водачи, а не само там, където знаят, че могат да ги снимат. Когато говорим за конфликт на интереси, ако някой от нас тук защитава предишната форма, при която като спреш и се започва: „Какво работиш? А, ти си в Народното събрание, добре, продължавай!“, ето това е конфликт на интереси – когато защитаваме обратната теза на тази, която сега застъпваме в Закона. Закона. Няма значение какво работиш, ако ти си нарушител, значи следват глоби и санкции, а не по старата форма – който има някаква карта било от полиция, било от друга служба, било от Министерския съвет, от съдебната система да не плаща глобите. глобите. Това, което Вие пропагандирате в момента, наистина е конфликт на интереси за тези, които имат книжки и не искат да бъдат снимани, а искат да се измъкват от тази форма на контрол. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Велчев. Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.

тази табела, за която говорите, съвсем не Ви дава право да карате по един или друг начин.

Тези табели са сложени в Закона, беше променен по-миналата година вследствие на едно тълкувателно решение на Върховния административен съд, който каза, че не могат да приемат като доказателство заснетите в случай на превишаване на скоростта с камери.

необозначени участъци от пътя, ако стане едно пътнотранспортно произшествие и чрез експертиза се установи, че сте превишили скоростта, поради това, че сте причинили значителни имуществени щети, или средна телесна повреда, делото влезе в съда, това съвсем не означава, че Вие няма да бъдете санкциониран за това, че сте управлявали в превишаване на скоростта. Това изменение, понеже този въпрос беше поставен, беше в отговор на това тълкувателно решение на Върховния административен съд, което беше и по повод още нещо – разликата между констатиране на превишаване на скоростта с камера и глоба с фиш и когато Ви констатират по предишния традиционен начин, той вече не се практикува, с радар на място да Ви направят акт, след което да Ви направят наказателно постановление. Това третираше решението, но сега вече говорим само и единствено за установяване на превишаване с камери и глоба чрез фиш. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Има ли трета реплика?

ако премахнем всички табели, тогава сниманите с камери снимки ще минат в съда. Нещо много несериозно! А доколкото до този Закон, колеги, още веднъж Ви казвам: предлагам Ви да направим едно сериозно обсъждане на Закона за движение по пътищата и в този Закон да направим така, че и обществото да е доволно, и институциите, които ще отговарят за изпълнението на Закона, да си изпълняват задълженията. А доколкото до конфликта на интереси, години съм разследван от доноси, колеги, имам два документа от Комисията по конфликт на интереси, че нямам конфликт на интереси в Комисията. Продължавайте, ГЕРБ, да пишете още доноси! Благодаря Ви.

Опасявам се, че за втори път искате да се изкажете, което не е възможно според нашия Правилник. Ако искате друга процедура, но за още изказване – няма как да Ви дам думата. Има Има ли други изказвания?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

защото всеки един от нас е информиран, че всяка година – до 2009 г., жертвите по пътищата бяха около 1000 човека. И когато излизат колеги да говорят по тази тема, бих препоръчал да се запознаят с Резолюцията на Европейския парламент относно пътната безопасност 2011-2020 г. Там ще прочетете абсолютно всичко, което сме имали предвид, във всички тези мерки, които се предприемат – било то законодателни, от парламента, подзаконови нормативни актове, които са свързани с нормативна уредба, която също подобрява тази координация и взаимодействие. Когато говорим за пътна безопасност, трябва все пак да имаме предвид, че към 2009 г. в държавите от Европейския съюз, загиналите по пътищата на Европа са 35 хиляди човека.

Сами си направете равносметка дали действително не трябва да се предприемат мерки, които да могат да подобряват тази пътна безопасност. Изключително не подхожда председател на една парламентарна група да обвинява колежката Нели Петрова в нейното изказване и начинът, по който тя изрази мнението си. Защото, за разлика от този председател, мога да кажа, че Нели Петрова беше част от точно тази кауза да намалим смъртността по пътищата, защото тя загуби дъщеря си. Точно на пешеходна пътека във Варна! И тя се бореше със съдебната система! И благодарение на законодателните промени по инициатива на неправителствения сектор първия парламент, направихме законодателни промени, за да може действително споразумението, което се постигаше между извършителя на даденото пътно-транспортно произшествие и прокуратурата, да бъде отменено, за да може жертвите или близките на жертвите, да участват в този съдебен процес. И Вие знаете какъв дебат се водеше в Четиридесет и първия парламент. Тогава дори бяхме обвинявани от някои парламентарни групи, че търсим политически дивидент от съдбата и тежките преживявания, които са имали тези роднини и близки, но не! Ние сме се стремели само и единствено да можем действително да отговорим на очакванията на хората, да положим максимални усилия да ангажираме всички институции да работят активно за намаляване на смъртността по пътищата. Само ще кажа, че за периода 2009-2012 данни, които са от докладите, които излизат за всички тези периоди, около 1180 човека. Защото, знаете, че жертвите по пътищата – 2011-2012 г., достигнаха 600. Като направите равносметката, в предишните години бяха около 1000. Проблемът е, че тендецията започна отново да се възстановява към увеличаване жертвите по пътищата и последните две години имаме 708 загинали. Ранените също не намаляват, а се увеличават, което означава, че ние имаме съществен проблем. Що се касае до глобите и всичко, което е свързано с камерите, смятам, че тук има доста спекулативно поведение и начин да се направи внушение, че държавата иска да събира някакви пари. Не! Всички знаете, че 2010 г., когато гледахме тези законодателни промени, се стигна до политически консенсус и гласувахме точно в парламента Законопроекта, който беше внесен, 50% от глобите да отиват във Фонд „Пътна безопасност“. За голямо съжаление, този Фонд „Пътна безопасност“ през последните години не може да играе съществена роля, защото, когато приключи календарната година, Вие знаете, че тези средства не остават като преходен остатък, а те просто зануляват сметката, което означава, че отново започва да се набират средства, но не могат да се реализират сериозните проекти, които са подготвени от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта. Аз смятам, че тук трябва да рестартираме този Фонд „Пътна безопасност“, за да може тези средства, които се събират от нарушителите, пак повтарям, от нарушителите, да бъдат инвестирани и за тази превантивна дейност, която казаха колегите от „Движението за права и свободи“, за да могат учениците да

Това можем да го направим само и единствено, когато изпълняваме този интегриран подход за промяна на законодателството. Всички ние знаем, че съвършено законодателство няма. Но всички ние знаем, че в точно този Регламент на Европейския парламент е записано, че трябва да се подобряват мерките и дори трябва да се търсят регионални проекти, проекти, които да бъдат реализирани от държави, които са в съседство и могат действително да правят законодателство, което да бъде еднакво, за да може да бъде прилагано. И тук мога да кажа, че страната ни активно участва

За мен е изключително важно да знаем, че когато едно правителство подобрява пътната инфраструктура и когато залага да бъдат изградени повече магистрални участъци, това означава, че ние повишаваме пътната безопасност. Защото по данни на Европейския парламент, точно на този регламент и данните, които са имали към 2009 г., смъртността по пътищата – говорим за селските пътища, е 55%, смъртността по пътищата в градска среда e 36%, а смъртността по магистралите е 6%. Сами направете равносметка дали не трябва действително да подкрепим правителството за усилията за подобряването на пътната инфраструктура, защото имаше политически партии в тези години, които излизаха и казваха, че асфалт не се яде, а днес всеки говори за пътната безопасност и казва, че трябва да се оправят дупките или трябва да се оправят пътищата. Уважаеми колеги, по-специално от ляво, знаем, че след малко ще трябва да гледаме един Законопроект, който е свързан със социалното осигуряване, нека да бъдем реалисти и прагматични, за да можем да постигнем ефекта, който всички ние желаем. И тук искам специално да благодаря на всички колеги от всички парламентарни групи, които участваха във Вътрешната комисия само преди една седмица, когато този Законопроект беше гледан и дори колегите от БСП, от БСП, от ДПС и от „Воля“ подкрепиха Законопроекта на първо четене във Вътрешната комисия, за което им благодаря. Днес, както каза и председателят Главчев на Председателски съвет, имахме разговори по тази тема и когато установихме, че ще има дебат и ще има предложения между първо и второ четене, няма да направим предложение днес да гледаме първо и второ четене в едно заседание, защото смятаме, че действително трябва да дадем възможност, ако има колеги, които могат да дадат нещо разумно, което е проблем за страната ни е, че тези камери, които в момента функционират – стационарни, или тези, които са мобилните, са камери, които не могат да осреднят скоростта, засечена в един пробег от 100 км или от 50 км. Проблемът в България е това, че манталитетът на българския водач трябва да бъде променен,

можем да въведем тази превантивност и мероприятия, които действително са мерки, които подобряват безопасността на движение по пътищата на България. Разбира се, че може да се говори още много, но смятам, че това, че днес ние гледаме гледаме мерки, които съм убеден, че ще бъдат приети на второ четене, може би след определени оптимизирания на текстовете между първо и второ четене. Мога да кажа, че и Министерският съвет също предприеха мерки. Знаете, че има подзаконова нормативна уредба, която е в правомощията на Министерския съвет, вървят съгласувателни процедури между съответните ведомства, за да може и подзаконовият нормативен акт също да бъде променен, за да може да има интегритет и за това, което говорихме преди малко. Тук ще споделя, че имаше много неодобрение от гърбиците, които бяха изградени, или имаше в един период преди тогава имаше подзаконови нормативни актове, които ограничаваха възможността местната власт да изгражда подобни гърбици, за да не затрудняваме движението по градската среда, но знаете, че тогава подзаконовата нормативна уредба, която, мисля, че беше от 1989 г., – Министерството на регионалното развитие и Министерството на вътрешните работи взехме принципно решение, то беше на база инициативата на неправителствения сектор и това бяха почернените майки, каквато е в момента и Нели Петрова от парламентарната група на ГЕРБ. Колеги, присъствието на Нели Петрова в нашата парламентарна група е за да дадем повече възможност на неправителствения сектор да участва активно в законодателната дейност. И когато някой се отнася подигравателно и говори за мажоритарната система, мога да кажа, че Нели Петрова има много по-добър обществен рейтинг за нейната кауза и затова, което тя е правила досега и ще продължава да прави. Моля Ви, когато излизаме и говорим по този начин, нека да се отнасяме с уважение към всеки един народен представител, защото той представлява определени хора, представлява дадена парламентарна група. Нека и колегите от Варна, защото тук видяхме, че имаше сериозен дебат, както от нашата група и на народния представител Георгиева – имаше сериозен сблъсък на идеи, но, давайте решения, защото решенията трябва да бъдат приемани от българския парламент, а ние сме си поставили цел, която трябва да бъде изпълнена, по Регламента на Европейската комисия и на Европейския парламент, че 2020 г. жертвите по пътищата трябва да бъдат наполовина от жертвите, които са били 2010 г. Точно затова мерките, които предприемаме, е да могат действително да бъдат постигнати тези високи цели и жертвите по пътищата да бъдат около 380–388, за да може да постигнем това, което и хората очакват, а и се надявам, че всеки един от нас ще вложи максимални усилия и с личния си пример да даваме правилния начин на шофиране и правилния начин за спазване на Закона за движението по пътищата. Аз благодаря за този дебат, защото никой не предполагаше, че той ще отнеме близо два часа. Благодаря на всички тези, които днес се изказаха, взеха отношение. Надявам се, че ще бъдат така активни и във възможността, която имат между първо и второ четене, да направят законодателни промени, за да могат да бъдат обсъдени и във водещата комисия – Комисията по транспорта, и да влезем в пленарната зала с текстове, които да бъдат част от мерките, които предприемаме. Да, в месеците и годините напред, ще правим и допълнителни промени, ако те водят до ограничаване на смъртността по пътищата, защото не знам дали има някой народен представител, който може да защитава обратната теза. Аз искам да помоля всички колеги, които казаха, че ще се въздържат – това е първо четене, че това е много ясен политически знак на всички парламентарни групи в общите усилия на държавата и на всички народни представители, за да намалим смъртността по пътищата. Благодаря на изразената позиция от представителите на БСП, защото представителят на „Воля“ – господин Марешки като председател, каза, че не му харесвало това, че имало законопроект, по който ГЕРБ, „Обединени патриоти“, и БСП ще се обединят. Колеги, всеки един законопроект, който е добър за обществото, ще бъде подкрепен от парламентарната група на ГЕРБ, независимо дали е внесен от БСП, от „Воля“,

Хубаво сега е, че с този патос говорите на цялата парламентарна група и заставате зад тези предложения и ние ще ги подкрепим. (Реплики от ГЕРБ.) Така че за нас не се притеснявайте. И се радвам за тази еволюция, която има при Вас, но остро възразявам по начина, по който изразихте своята теза, че едва ли не сте имали упрек към предложенията на госпожа Петрова, касаещи законодателството в Четиридесет Госпожа Петрова бе подкрепена от парламентарната група на БСП, застанахме зад тези предложения… (Реплики от ГЕРБ.) Точно така е. Искам да заявите кои са тези политически сили, които са Ви упреквали, че едва ли не сте искали от този инцидент да има политически дивидент, ние в Четиридесет и второто народно събрание, напротив, не сме имали упреци към Вас и сме подкрепили това законодателство. Благодаря Ви.

Искам да отбележа, че ние от политическата група на „Воля“ също ще подкрепяме законопроекти, които са в полза на обществото и в полза на народа, затова сме тук. Не искам да оставате с грешно впечатление, че ние не искаме камери. Напротив, ние искаме двойно повече камери, но не искаме да се премахват Преди две години се приемат знаците. Кои са хората, които са подкрепили и защо са го направили? За да може две години по-късно да ги премахнем и след още две години пак да ги поставим. В цял свят има предупредителни знаци за видеонаблюдение, а ние ги премахваме. Казвате, че това е един от начините за предотвратяване на войната по пътищата. Ако е така, нека да се съберат експерти, нека да се обсъдят кои са останалите начини и да се направят пълни промени,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Цветанов! Уважаеми колеги, не виждам нито един народен представител в тази зала, който да е против намаляване на жертвите. Не поставяйте въпроса така. Нашите съболезнования към колежката и нейните усилия, и ние я приветстваме. Не влизайте в съжалителната схема и да накарате народните представители да гласуват за нещо, което абсолютно няма връзка с жертвите. Вие самият казахте, че сте намалили жертвите от 1000 на 600 с табелата. Без табелата колко ще бъдат? е несериозно! Много е несериозно! Обяснихте, че 56% от пътните транспортни произшествия са в селските пътища, 36% – в градските условия. И там ли има табели? Колеги, обръщаме Ви внимание, че махането на табелата не решава въпроса с жертвите по пътищата. Махането на табелата е идеята да събирате средства в един фонд, който споменахте тук, и впоследствие по някакъв начин да ги изразходвате. Нямам нищо против този фонд дори да бъде захранен, ако е за превантивна дейност, и от държавните средства. Никой не е против превантивната дейност.

Господин Цветанов, заповядайте за дуплика. След него, изказване на народния представител Красимир Янков.

все пак трябва да имаме стъпки, които трябва да реализираме. Ако преценим, че тази стъпка води до тази ефективност, защо да не я приемем днес? Искам специално да споделя пред Вас, че законодателният пакет, който се внася, не е решен от това, че народният представител се е събудил сутринта и е решил, че трябва да направи законодателна инициатива в тази посока. Това е работа, която е свършена от представители на Транспортната комисия, на Вътрешната комисия и представители от съответните институции, които са имали възможността да изразят своето мнение. Те също участват активно в идеите, които са предприели колегите, внесли този Законопроект.

ще може действително да изгради тази инфраструктура за контрол, която ще даде по-голяма ефективност и това ще бъде реалната мярка, която ще бъде реализирана. така искам да споделя, че колегите от другите парламентарни групи казаха, че е необходимо да влезем в училищата и да работим с учениците. Да, защото от Фонд „Пътна безопасност“, не знам дали сте запознати, но от години има междуведомствена работна група, която се ръководи от министъра на вътрешните работи. В нея участват абсолютно всички представители от заинтересованите институции, които имат пряко отношение към този интегриран подход и от тази гледна точка участва и неправителственият сектор. Там вече се разглеждат възможните средства, които да бъдат осигурени, по реализирането на определен проект, който е с превантивна дейност – дали ще бъде кампания за превенция, дали ще бъде обучение на учениците, заедно с контролните органи да презентират това, което трябва да научат децата и, разбира се, изграждането на инфраструктурата за камерите, които трябва да бъдат поставени. Имаме

да изпълним това, за което днес говорим – повече камери, но не да се контролират гражданите и да им се ограничават правата. Това е, за да спасим човешки живот. Един човешки живот да спасим от тази законодателна мярка, смятам, че си заслужава. Благодаря Ви.

незнайно къде ще бъдат изразходени тези средства, искам да Ви споделя, че преди пет години господин Цветанов беше човекът, който ни подаде ръка и ни помогна със сумата от 100 хил. лв. да бъдат изградени десет пешеходни пътеки в цяла България, където имаше загинали деца. Вярвам, че този Фонд ще работи добре заедно с неправителствения сектор, от който и аз съм част, защото около мен са само такива родители и такива майки. Искрено се надявам, че господин Цветанов наистина пак ще ни окаже поредната помощ. Не мисля, че някой политик или колега може да си прави пиар на мой гръб или на гърба на някой друг почернен родител. Нека наистина да престанем с някакви квалификации.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

Понеже нямаше възможност да се включа в репликите към изказването на господин Цветанов, обръщам се към Вас, господин Цветанов. Това че говорите дълго и обстоятелствено не значи, че говорите аргументирано. Промените, които се предлагат в Закона за движение по пътищата, са пожарникарски. Те са вследствие на акция, предприета по указание на премиера и това, което обяснявате, че има широк консенсус за конкретните промени в Закона, не е вярно. Необходим е анализ и за да има пресичане, превенция, по-малко нарушения на този Закон, трябва да бъде ангажирана изпълнителната власт в лицето на Министерството на вътрешните работи, конкретни действия и мероприятия, които се предприемат. Няма да стане само с тези две промени в Закона и Вие прекрасно го знаете. Когато обяснявате, че има тенденция за повишаване на смъртните случаи, трябва да имате и смелостта да признаете, че в изпълнителната власт, в кабинетите, в които ГЕРБ е водеща политическа сила, точно в този период има увеличаване на пътните транспортни произшествия, включително и на смъртните случаи. Едва ли тази тема трябва да предизвиква политически сблъсък. Трябва да се намери консенсус. Ние ще подкрепим тези промени, но искам да видя конкретни мерки, действия, мероприятия от Министерството на вътрешните работи с разбиране от министъра на вътрешните работи за проблемите, които има в самото ведомство, и начини, по които да се постигне намаляване на тези пътно-транспортни произшествия – поне това, което може да направи Министерството на вътрешните работи. Иначе комплексният подход по отношение на инвестиции в пътната инфраструктура, обучението на подрастващите, това е с дългосрочен хоризонт. Сега, утре, какво ще направите, гледат всички български граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Има ли реплики?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

господин Рановски, действително да Ви даде препоръки в тази посока. Колеги, ние внасяме един Законопроект, който днес се гледа на първо четене и между първо и второ четене, господин Янков, имате пълните права като народен представител да внесете подобрение или Вашето виждате на базата на Вашата експертиза съответните законодателни промени, които могат да бъдат въведени на второ четене. Що се отнася до това дали са пожарникарски, или не, ако една мярка води до ефект, аз съм „за“ да бъде приета. Защото бездействието ни дава възможност да толерираме или с мълчаливото си съгласие да има повече жертви по пътищата. Аз не искам да бъда участник като народен представител. Ние, народните представители от ГЕРБ, „Обединени патриоти“, разбира се, и Вашите народни представители, които ще подкрепят Законопроекта, сме точно тези, които искаме да подобрим тази тенденция, която да бъде към по-добре, а не към това, което Вие казахте за периода. Ако започнем да си говорим за периоди, мисля, че няма да е много във Ваша полза, така че ще спра до тук. Защото в момента имаме добър диалог,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Янков, пледирате от тази трибуна да не се политизира този въпрос и аз съм съгласна с Вас. Ако това, което казвате, че е поръчка на премиера и е мултиплицирано в изказването на господин Цветанов, аз ще кажа – да, ще гласувам. Ако това, че той поръча да се направят такива мерки, за да се спре с убийствата, с травмите по пътищата, каква е логиката Ви? А може би днес в Лондон, когато гори тази сграда, нямаше нужда от пожарникарски мерки! Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колеги! Многоуважаема госпожо Дукова, аз не съм против пожарникарите да могат да реагират своевременно, когато има нужда от техните действия. Но те трябва да бъдат обучени, мотивирани, окомплектовани. Това е като отговор на Вашата реплика. Вие сама можете да си разтълкувате какво искам да Ви кажа. Иначе на многоуважаемия господин Цветанов – господин Цветанов, слушайте какво говорят Вашите опоненти от тази парламентарна трибуна. Аз обявих, че ние ще подкрепим. Ние ще имаме и предложения между първо и второ четене, но Ви обърнах внимание, че само с промени в Закона за движение по пътищата няма да стане, конкретни действия, мерки, мероприятия от Министерството на вътрешните работи, повече пари за инфраструктура, повече възможности, за да бъдат обучени подрастващите, обществото ни да бъде толерантно по пътищата. Ние демонстрираме, че можем да чуем всеки експерт в Република България. Вие се затваряте във Вашата експертиза. Това, което се опитвате да внушите, говорейки дълго, не е убедително, Ви казах! Иначе по отношение на самата програма на БСП, само ще Ви припомня факта, че ние като политическа партия за предсрочните парламентарни избори предложихме и обсъдихме с експертите

БСП гледа от Вашата програма, запознайте се с програмите и на другите. Аз Ви апелирам – чувайте и аргументите, и това, което говорят всички. В експертизата на БСП

Дебатът, който се води тук, още веднъж показва, че темата с пътната безопасност касае всички нас и само едни общи усилия могат да доведат до намаление на черната статистика, която всички виждаме и за която ни сочат с пръст навсякъде, където се провеждат международни конференции. Дейността, която извършва „Пътна полиция“, основно за контрол на водачите е насочена за коригиране поведението на водачите, преосмисляне на поведението им на пътя и спазване на правилата за движение. В Закона много ясно е казано, че всички, които участват на пътя – водачите, трябва да спазват правилата за движение. Превишаванията на скоростта са регламентирани в закона, че се заснемат с автоматизирани технически средства, водачите не се спират, не се проверяват и получават съответната глоба с електронен фиш на адреса на собственика на моторното превозно средство. Процесът по въвеждане на автоматизирани технически средства е започнал много назад в годините – през 2008 г., с първите камери. През 2010 г. са въведени първите стационарни камери за контрол на скоростта. мобилните камери през годините се е увеличил, в момента са 148. Но за да имаме ефективен и реален контрол, не би трябвало да поставяме съответните пътни знаци, предупреждаващи водача. Само за пример ще Ви дам, че през годините, когато броят на загиналите е бил най-нисък – 2011 г., 2012 г., 2013 г., тогава пред мобилните камери за контрол над скоростта не са се поставяли предупредителни пътни знаци. пътни знаци. Те бяха въведени в началото на 2015 г. във връзка с Тълкувателно решение № 1 и за да може да заработи отново дейността с автоматизирани технически средства, тъй като през 2014 г. дейността с мобилните камери за контрол беше прекратена и беше върнат старият метод със спиране, със съставяне акт на място, което бавна и тромава процедура и тя не работи. Махането на знаците преди мобилните камери е от изключително значение, за да има реален и ефективен контрол над водачите на моторни превозни средства. Благодаря Ви. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17,

Няма. Гласуваме направеното предложение.

на Комисията по енергетика за второ гласуване. Председателят на Комисията Делян Добрев е на трибуната и ще Ви запознае с неговото съдържание.

приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Добрев, само за момент. Колеги, заемете местата си или напуснете залата, но това е второ гласуване и Ви напомням, че са необходими Вашите гласове – на тези, които искат да изразят някакво отношение по Законопроекта. Предстоят гласувания.

Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, изцяло подкрепен от Комисията.

Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи. Правилото по предходното изречение не се отнася за производители, които: които: 1. осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти; 2. използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска земеделска продукция за количествата топлинна енергия, действително използвани за производство на такава продукция и съответстващите им количества електроенергия.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Таско Ерменков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф единствен, който става § 1: „§ 1. В чл. 30, ал. 4 след думата „използват“ се добавя „не по-малко от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

става въпрос за едно предложение, което направихме с колегите от Парламентарната група на БСП, искам да обоснова това, което предложихме и Комисията не прие. Става въпрос за това, че комбинирано високоефективно производство на електроенергия и топлинна енергия е само тогава, когато имаме полезно използване на топлинната енергия. Когато в миналия парламент внесохме предложението зеленчукопроизводителите, които имат парници, да имат възможност да изграждат своите когенерации, при които такива са оразмерени, че топлинната енергия да отива за производство на зеленчуци и тогава да се използва преференциална цена за електроенергията, имахме предвид, че този термин –„високоефективно комбинирано производство“, ще бъде използван и от Комисията за енергийно и водно регулиране. Оказа се обаче, че Комисията за енергийно и водно регулиране на заседанието на Комисията по енергетика към парламента реши да ни докаже, че те от Комисия за енергийно и водно регулиране са се превърнали в Комисия за енергийно и водно регистриране! Те не искат да правят контрол, те не искат да се занимават с това да определят кое точно от производствата е високоефективно. Нещо повече – решават, че нещата могат да бъдат полезни, когато им се дадат много прости показатели и те само като регистратор ги вкарват. Когато обсъждахме доклада на тази Комисия, аз обявих, че по този начин е по-добре да въведем един мощен компютър, да въвеждаме вътре данните, ще излизат резултатите навън и всичко даже ще по-евтино за държавата. Не може общественият регулатор да използва термини в становищата си, които не отговарят на действителността и които биха нарушили доверието на хората в неговата регулираща дейност, и да се опитват да доказват, че неефективността на производството може да бъде причина за бездействието на Комисията. Поради тази причина направихме това предложение. Нашето предложение отговаря по дух, по смисъл и по фактическо състояние на нещата. Какво е „високоефективно комбинирано производство“ – само за онази топлинна енергия, която е използвана в производството, да се отчита електрическата енергия. Комисията не прие това нещо с доводите, че Комисията за енергийно и водно регулиране обясни, че няма технологична възможност те да определят и да правят този контрол. Изхождайки от това, че когато въвеждахме Закона в миналия парламент имахме предвид, че цялата енергия ще бъде използвана за топлинна енергия, затова направих и второто предложение, след като беше отхвърлено първото, но аз не го оттеглям и ще помоля то да бъде гласувано, въпреки всичко процента. Само ще помоля, ако ще разглеждаме 100-те процента и Вие ще отхвърлите отново нашето предложение с господин Генов, нека да отпаднат думите „не по-малко“, защото „не по-малко от 100%“ предполага, че има и повече. И да остане само „100%“. Благодаря.

Уважаеми колеги, предложението на колегите Таско Ерменков и група народни представители беше отхвърлено в Комисията не заради това, че Комисията за енергийно и водно регулиране

конкретните производители се опитват да измамят системата така да се каже. Дадохме примери, в които в ТЕЦ „Видахим“ се опитват да получат няколко десетки милиони

„Видахим“ трябва да направи оранжерия от 20 000 декара, за да използва тези 157 мегавата за производство на топлинна електрическа енергия. те са приложили договорче за 39,6 декара. Ако направим обратната калкулация, ще излезе, че за тази оранжерия от 39,6 декара им трябват 0,3 мегавата. 0,3 мегавата, а те кандидатстват за 157 мегавата! Разбирате ли каква е разликата? Петстотин

те имат сключен договор за 3,5 декара, дори нямат 39,6 декара, а имат десет пъти по-малко! 3,5 декара!

производители! Ако решите да излезете и да направите реплика, имайте предвид, че тези централи не могат да работят под определен минимален товар, който да задоволява собствените им нужди. Ако това не е схема, защо някой ще поиска да работи с 0,3 мегавата, при положение че не може да работи на по-малко от 12 мегавата?!

ДОБРЕВ: Колеги, това предложение, включително корекцията, която направи колега Таско Ерменков – да се използва 100% от топлинния товар, бе приета единодушно

господин Председател, уважаеми колеги! Използвам правото си на реплика, от една страна, да се съглася с господин Добрев, а от друга страна, да го репликирам. Ние отхвърлихме предложението на колегите от БСП не защото

Аз лично бях много силно впечатлен в Комисията, че постигнахме абсолютно единодушие и всички парламентарни групи се обединихме около това

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Добрев! На първо четене на този Законопроект аз ясно и категорично изложих мотивите, както и загубата на НЕК по отношение на тези две предприятия.

Вие ясно знаете колко струва, защото се съдържа и в доклада на КЕВР за следващия ценови период. Това са близо 315 млн. лв. Тези

Спомняте си колко беше преференциалната цена по отношение на „Видахим“ – доста по-малка. Тъй като тази цена е два пъти по-висока от пазарната, половината от общата стойност на разходите или около 168 млн. лв. се начисляват като задължения към обществото. Тук отново е моят въпрос към Вас. Имам тук сравнителна таблица по отношение на „Топлофикация – София“ и общо разходи на НЕК за електрическа енергия, произвеждана от топлофикационните дружества – 105 милиона;

Казах го и на първо четене. Нека се спре източването на пари от енергетиката по този начин, но нека да бъде еднакво за всички, а не отново да се започва, както го направихте за втори път –

Благодаря на господин Христов за направената реплика. Пропуснах наистина да отбележа този факт. Друго, което пропуснах да отбележа, е, че въпросното предложение на колегите от БСП получи негативни, изцяло негативни становища и от Министерството на енергетика, и от Комисията по енергийно и водно регулиране, и от четирите работодателски организации, които лично присъстваха на Комисията. Имаха официално внесени становища и си бяха направили труда да дойдат с ръководствата – ръководствата на работодателските организации, ръководството на Министерството, ръководството на Комисията по енергийно и водно регулиране, за да се противопоставят на текста на колегите.

По отношение репликата на господин Попов. Господин Попов, когато преди две години правихме реформата в енергетиката, парите на топлофикациите ги намалихме с около 150 милиона. Около 150 милиона сме ги намалили! Триста и петнайсетте милиона, които цитирате в момента, е правилно число, но това число е след редукцията. Преди редукцията бяха 500 милиона.

но тежеше на енергетиката с 50 млн. лв. – тоест 52 милион лева общо приходи, от които 2 млн. лв. загуби, и 50 млн. лв. от тока. Подобна беше ситуацията и в ТЕЦ „Свищов“. Сега не ощетяваме никого, не ощетяваме тези две предприятия. Това го направихме преди две години още. Всъщност още преди две години съкратихме тези 60 млн. лв. от това неефективно субсидиране на незнайно какви дейности. Защото, ако пресметнете пък тези 2 млн. лв. от производство на гуми, ще се окаже сигурно, че при един 24-часов работен ден, 365 дни в годината, ще се окаже, че всеки ден се правят по няколко чифта гуми. Това ще се окаже! Защото гумите, които се произвеждат, са големи и са скъпи. И тази калкулация сме правили. Така че тук не става въпрос да ощетим сега някого, става въпрос за това да предотвратим отново включване на десетки милиони лева в сметката за електроенергия. И пак повтарям – отрицателни становища и лично присъствие и на работодателски организации, и на Министерството на енергетиката, и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря заповядайте за лично обяснение. предложението, което направих, не беше направено преди, а след като беше отхвърлено нашето предложение, защото това предложение, което направихме ние с колегите от БСП, идеята беше да се затвори вратата, а не да се отваря. Това че „Видахим“ примерно не може да работи под 12 мегавата или 20 мегавата за собствени нужди, означава, че тя няма да работи като когенерация, няма да работи като възобновяемо производство. Затваряхме по този начин тази врата. Но понеже видяхме, че това няма да се получи по начина, по който предлагаме, направихме нашето предложение при отворената от вносителите вратичка 70%, защото оставаха 30%, които приблизително са равни на около 10 мегавата неконтролируемо високоефективно производство, да е затворена 100%.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Някой може да ме обвини, че съм като Мирча Кришан и краставицата! Аз оставам на своята позиция!

Частни случаи! Не може Агенцията за енергийно и водно регулиране да дава положително становище за 70%, което е частен случай на нашето предложение, и да дава отрицателно становище за предложението, което обхваща всички варианти! Това предложение е такова, че никой не може да ни обвини, че стимулираме или лобираме за някоя конкретна фирма, или се опитваме да накажем друга, или други конкретни фирми. Няма такова нещо! Това предложение е еднакво за всички и дава възможност на всеки, който използва когенерациите, сам да си преценява колко топлина ще използва за за зеленчукопроизводство и за това еквивалентно количество електроенергия на тази топлина, за това количество електроенергия, той ще получи преференциална цена. Това, което господин Добрев казва – не можели да работят под 12%. Ами, ако използват топлина 500 киловата, значи ще получат преференция за 500 киловата. Останалите произведени количества електроенергия – на свободния пазар! Какъв е проблемът? С какво това ще ощети НЕК? По какъв начин ще дойдат някакви претенции за 30, за 50, за 100 милиона от НЕК? Плаща се преференция само за еквивалентното количество електроенергия на топлината, която е използвана за производство на зеленчуци. В това отношение за мен е абсурдно – съжалявам, че не бях на Комисията, абсурдно е становището на КЕВР! Последният абзац от това становище, ако го прочетете внимателно, ще видите, че то обяснява как не можем да вземем такова решение, защото големите ТЕЦ-ове при това положение, ако имат малко количество топлина за земеделска продукция, голяма част от електроенергията им ще се наложи да отиде на свободния пазар, където цените са по-ниски и те ще претърпят големи загуби. Ами, нали заради това тръгнахме да променяме Закона, за да не използват? Това не са големи загуби. Те просто няма да получат далаверата, която можеха да получат по този текст на Закона, който е несъвършен. Затова го променяме. И нещо друго, което е много по-важно, и сега ще го кажа. Нямало възможност за контрол! Колеги, дали са 70%, дали са 100%, дали са 99% – това е норма, която поставя Законът. За да проверяваме, че тази норма се спазва – иначе Законът няма смисъл, ако не се контролира, ние трябва да имаме измервания за изразходваното количество топлина, че тя не е 98%, ако се приеме това предложение, а е 100%. Такъв контрол трябва да има! Дали са 70, дали са 100%, контролът за изразходваната топлина трябва да го има! Второ, тази преференция е само за производство на зеленчуци! Трябва да има контрол! Дали тази оранжерия произвежда зеленчуци? Тя може да произвежда гъби, може да произвежда карамфили, може да произвежда ягоди – за тези производства няма преференции. Значи, контролът за това какво се произвежда също е необходим, без значение дали са 100% или е другото, нашето предложение за обхващане на целия диапазон. Третото, което също е много важно, трябва да има някаква норма какво количество се произвежда от декар. Извинявайте, ама някой може да направи 10 дка оранжерия, която, както господин Добрев каза, може да има само ограда отстрани, без покрив и топли околната среда, не произвежда нищо, но има претенции. Като няма норма на производство, той ще купи от село, от баба Пена, 10 кг краставици и 10 кг домати и ще каже: ето, това ми е производството.

Помислете си, колеги! Помислете си!

Комисията по енергийно и водно регулиране не трябва да се занимава с това да ходи и да мери декари, да гледа сяти ли са краставици, колко са краставиците, колко килограма краставици са излезли от един декар оранжерии и така нататък, за да удостоверим някакво харчене на топлинна енергия. Казвате, че те щели да ползват тази малка частичка топлинна енергия, пък другата да си я продават на свободния пазар. Ами, да си я продават и сега. Да си я продават и сега, Кой им пречи? Пречи им това, че не им излиза сметката и затова искат да се закачат на електромера на НЕК, да дадем 30 милиона от енергетиката, за да може да им излезе сметката?! С тези декари, които Ви казвам, те ще произведат 0,2%, която ще им се плати по високата цена и 99,8% на свободен пазар. Те, ако можеха да продават 99,8% от енергията си на свободен пазар, щяха да го правят и сега. Казвате откъде дойдоха тези 30 млн. лв.? Вижте им заявлението. Защо не поискаха 10 000 лв., след като ще ползват 0,2% от мощността, а са поискали 30 млн. лв.? Кажете ми, те вече са го поискали. Това не е нещо, което ще се случи. Това е нещо, което вече се е случило. Затова е следващият параграф в нашия Законопроект, който казва, че регулаторът ще вземе предвид тази разпоредба, която ще приемем днес, защото в противен случай регулаторът с нашия неясен текст от преди – от миналата година, срещу който аз бях против, да включваме да финансираме оранжерии през цената на тока. От една страна затваряме всички излишни разходи в енергетиката, от друга страна, липсвах тогава, за съжаление, в комисията и в пленарна зала

Нищо не разбирам, господин Добрев. (Смях.) Какво в нашето предложение Ви дава основание да смятате, че, ако то бъде прието, ще дойдат тези ТЕЦ-ове и ще искат 30 милиона, след като то е колкото количество топлина, толкова електроенергия и на преференциални цени? И другото, не зная в какво ще се превръщаме, но, ако приемаме закон, трябва да знаем как контролираме изпълнението на закона. Ако не контролираме изпълнението на закона, според това как са написани текстовете в него, няма смисъл да го приемаме, защото това ще означава, че този закон няма да се изпълнява, без значение в каква област е. Има си указания в Закона, преференции за земеделска продукция. Това е. Трябва да се контролира – и топлината е за земеделска продукция, трябва да се контролира, че се произвежда земеделска продукция и трябва да се контролира, че тя не се купува от пазара, а се произвежда като количество. Ние не се превръщаме в броячи на краставици. Трябва да намерим схема да контролираме това, което сме дали като преференция. Ако не можем да го контролираме, просто… Нямам нищо против, този Закон е приет в предното Народно събрание, аз не съм бил там народен представител и не мога да Ви кажа защо е приет. След като сме го приели така, трябва да го направим така, че той да важи за всички производители, за всички – който каквото иска да си произвежда, ако има преференциален елемент в производството, има преференции за тока. Това е. Съжалявам. Не мога да разбера какво неясно има в това, което говоря, и непрекъснато ми пробутвате някакви 30 милиона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов. Има много желаещи за изказване, което ще стане след 30-минутно прекъсване. Ще имате лично обяснение след почивката. Ще започнем с лично обяснение на народния представител Делян Добрев. Да Ви уведомя, уважаеми Народното събрание е домакин на благотворителна инициатива, посветена на хората с увреждания. По този повод в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на „Арт инвалидни колички“, изработени от художничката Нина Жишева от Центъра за независим живот. Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието. В 12,05 ч. продължаваме с личното обяснение на народния представител Делян Добрев и останалите, изказващи се.